Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков на единия законопроект; и втори законопроект на Министерския съвет. От името на вносителите кой ще вземе отношение?

председател, уважаеми колеги! Вчера чухте докладите на комисиите по внесения от нас законопроект за изменения в Кодекса за социалното осигуряване,

две от идеите, заложени в него, за намаляване на осигурителната тежест и за повишаване размера на добавката, която получават пенсионери като процент от пенсията на починалите съпруг или съпруга, бяха заимствани и приети със Закона за бюджета на ДОО. Неудобството оставям за тези, които формираха позицията на комисията. Днес искам да насоча вниманието ви към други две предложения за промени по този проект. Първото от тях касае бременните и майките на новородени деца. Предлагаме намаляване на изискуемия общ осигурителен стаж от 12 на 6 месеца, както е при обезщетението за временна нетрудоспособност поради друга причина. Това е справедливо, защото ограничава случаите ограничава случаите на ощетяване на бъдещите майки при изчисляване на обезщетението, ограничава случаите, в които те остават извън обхвата на общественото осигуряване, и в крайна сметка приравнява правата им към тези на всички осигурени. А и да не забравяме, че освен икономическата криза, България трябва да преодолява и тежка демографска. Вероятно има недобросъвестни хора, но нима някой в тази зала смята, че жените в репродуктивна възраст са гръбнакът на сивата икономика?! Искам да припомня, че изискването за 12 месеца осигурителен стаж и изчисляване на обезщетението въз основа на осигурителния доход 12 месеца назад влиза в сила от 1 януари 2009 г.,

партия, чиито представители много харесват етикета, който сами лепят на нея, за социална партия. Другото предложение за промяна е в чл. 42, ал. 2. Текстът е дискриминационен спрямо пенсионерите, които, въпреки че са били осигурени по общия ред за всички осигурителни случаи, биват лишавани от правото да получат обезщетение след прекратяване на трудовия договор поради пенсиониране. В заключение, смятам, че след съответно прецизиране и отпадане на неактуалните вече текстове, този проект може да стане част от социалното ни законодателство. Благодаря ви. Благодаря на д-р Костов. От името на вносителя - Министерския съвет, желае ли някой да вземе отношение? Заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, искам само да отговоря на предложението, което направиха от Синята коалиция, и защо не се приема този законопроект. Всъщност изискването за 12-месечен стаж, когато лицето ползва обезщетение за бременност и раждане, не лишава бременната жена и след това, която е станала майка, да ползва това обезщетение. Тя, ако има примерно седем месеца, за пет месеца, след като е родила детето, не може да получава това обезщетение, но веднага след като навърши 12-те месеца – примерно 7, от които има стаж, и 5 в периода на временната неработоспособност, след това започва да получава 410 дни до изтичането на остатъка от това обезщетение. Наистина тази норма беше предложена през 2009 г., защото бяха отчетени изключително много злоупотреби с този вид обезщетение. Самото предложение беше направено от депутати, които счетоха, че това е разумна мярка, която трябва да бъде законодателно уредена, ако не искаме фондовете на общественото осигуряване да бъдат неправомерно изразходвани. За съжаление, както казват, покрай сухото гори и мокрото, но понякога и такива мерки се налагат. Така или иначе ние нямаме, поне в Националния осигурителен институт не са постъпвали, голям брой оплаквания по отношение на това решение. За 2009 г. бяха 17 случая, които считаха, че тази разпоредба не е правилна. По отношение на разпоредбата на чл. 42, ал. 2, за която стана дума – парично обезщетение за временна неработоспособност да не се изплаща на лицата, които получават пенсия за обезщетение за оставане без работа, това е правилно, защото не може да се получават два вида обезщетения. Едното е обезщетение за временна неработоспособност, а другото е пенсия, която се счита за дълготрайно обезщетение, тоест когато лицето е навършило пенсионна възраст, защото в края на краищата осигуряването е за болест, за пенсия, но то е към фондовете на държавното обществено осигуряване. Няма държава, в която лицата да имат право на два вида обезщетение за един и същ период. Благодаря ви. Благодаря. Откривам дебатите по двата законопроекта. Моля народни представители, които желаят да вземат отношение, да заявят това. Заповядайте, госпожо Масларова.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо заместник-министър! Искам да информирам, че Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи законопроекта, който е внесен от Министерския съвет. Това е един абсолютно необходим законопроект, в който много навреме се уреждат осигурителните права на нашите граждани, които ще работят в страните – членки на Европейския съюз. В същото време трябва да разочаровам вносителите на другия законопроект, тъй като ние няма да го подкрепим и ще се обоснова защо. Първото предложение, което е направено от колегите, е за намаляване на осигурителната вноска с още 5-процентни пункта. Не знам дали се слушаме, когато говорим от тази трибуна или се изказваме просто, за да порицаваме някого и то обикновено в лявата страна. Не може непрекъснато да се говори, че се увеличават разходите и в същото време да се предлага намаляване на осигурителната вноска с 5-процентни пункта, което ще натовари бюджета с близо 1 млрд.

Реално върху българските фирми месечната „печалба”, ако мога да кажа, е някъде между 60 и 70 лв. Сами разбирате, че това е съвсем символична стъпка или, бих казала, съвсем символичен жест. Нека да не забравяме, че по размер на ниски осигурителни вноски

Още нещо, имайки предвид дискусията в обществото, която през последната седмица и през последните дни се води за визия за развитие на пенсионната система. Аз смятам, че такива предложения в момента са абсолютно неприемливи. Много ми е интересно, как, намалявайки осигурителните вноски, се прави следващото предложение да увеличим плащанията за преживелия съпруг или съпруга от 20 на 30%, след това на 40%. Защо, колеги, не на 50%? Ако ще трябва да правим популистки изказвания и жестове, дайте да го направим 50%! Или нещо друго, което ще се хареса на българските избиратели, просто за да може да се потупаме в гърдите – виждате ли, ние мислим за вас. Колеги, това са много сериозни неща в Кодекса за социално осигуряване, действително и дискусията, която се води е много важна. Трябва да бъдем много предпазливи за сигналите, които подаваме към обществото в това отношение. Разбира се, че трябва да има справедливост, разбира се, че трябва да се помага на хората в третата възраст, но всичко това трябва да става много внимателно, така че да не дебалансираме осигурителната система и най-вече да не загубим съвсем доверието

на изискуемия осигурителен принос за жените, които ще излязат в отпуск по бременност и майчинство от 12 на 6 месеца.

Защо смятате, че беше направен и променен закона от предишния парламент и се изисква преди да се констатира етапа или събитието бременност, майката да има зад гърба си 1 година осигурителен стаж? Защото, ако ние кажем 6 месеца – всяка една българка – извинете, ние имаме такива случаи и д-р Адемов може да Ви каже колко са на брой, защото той ги следеше много прецизно в предишния парламент като председател на Комисията по труда и социалната политика, политика, на втория, на третия месец, когато се констатира събитието бременност, всяка една жена би отишла и би казала, че ще се осигурява на максималния осигурителен доход 2 хил. лв. Може да се договори да плаща само осигурителната вноска, без да получава тези 2 хил. лв. и след това 1 година ще получава 1800 лв. обезщетение за майчинство. Нека да бъдем много внимателни. Направено е съзнателно, за да не се източват тези средства. Ако обществото има консенсус средствата за майчинство да не се взимат от пенсионния фонд, а да бъдат отделени и да се дават от бюджета и ако има консенсус заради демографската политика ние да направим някакъв стимул, нека да помислим в друга насока, която ще стимулира към участие

едва от 1 януари 2011 г. ще даде право на бащите след 6-тия месец на детето да излязат в отпуск по бащинство. Република България това го е направила преди 4 години. Нека не се опитваме с палиативни предложения да клатим социалноосигурителната система – в случая Кодекса за социално осигуряване. Още веднъж – подкрепяме предложението и законопроекта на правителството и Коалиция за България не подкрепя другия законопроект, който е на

Уважаема госпожо Масларова, с изказването си Вие показахте колко социална партия сте. сте. Обръщам се към всички колеги: аз смятам, че тези текстове, за които отворих дума в моето изказване, би трябвало да намерят подкрепа. Вие, госпожо Масларова, би трябвало да знаете, че две от предложенията в този проект вече са приети,

казуистика, както са цитираните и при дебата в комисията, и днес от госпожа Масларова, един или два случая на злоупотреба от страна на осигурители и осигурени, да се правят генерални изводи, че видите ли, осигурителният стаж трябва да включва по-дълъг период от време от този на бременността.

Уважаема госпожо председател, колеги! Уважаеми господин Костов, мисля, че не усетихте никакво политическо изказване от тази трибуна и никакъв упрек към една или друга политическа сила в моето изказване. Аз много добре знам, че осигурителните вноски в Бюджет 2010 са намалени с 2-процентни пункта и на преживелия съпруг е гласувано да се дава малко по-висок процент – не 30, а 25, при изплащането на допълнението към пенсията. Уважаеми д-р Костов, аз не съм специалист в областта на медицината и никога не си позволявам да давам категорични оценки, за нещо, в което не съм експерт и не съм запозната достатъчно добре. Повярвайте ми, това, което ние предлагаме и примерите, които даваме, не са един или два случая. Това е една практика, която познавам добре от дългогодишната работа в областта на социалната политика. Нека да се Нека да се опитаме, когато е направено нещо преди да пристъпим към следваща стъпка или да върнем нещо, което е обмисляно консенсусно от много специалисти, най-напред да направим един анализ назад в годините и да погледнем много внимателно напред в годините. Никога не се пристъпва просто така -да се дава едно предложение. Освен това виждам един законопроект, в който пише 5% осигурителна вноска, а не пише 3%, и един проект, в който пише от 20 на 30% за преживелия съпруг и след това от 30 на 40%.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, два са законопроектите, които са предложени на нашето внимание, за промени в Кодекса за социално осигуряване. Този, внесен от Министерския съвет, ще бъде подкрепен от Парламентарната група на Движението за права и свободи, защото в по-голямата си част съдържа защита на правата на онези български граждани, които работят в структурите на Европейската комисия. От гледна точка на трансфера на техните осигурителни права този законопроект заслужава да бъде подкрепен. Що се отнася до законопроекта на колегите от Синята коалиция, тук беше казано, че става въпрос за няколко предложения. На първо място, намаляване на осигурителната тежест с 5 процентни Тази дискусия е актуална през последните 10 години. Тази дискусия беше актуална и в хода на бюджетната процедура. Във връзка с намаляването на осигурителната тежест, който инструмент се използва като универсален мехлем, ако мога така да се изразя, като универсално средство както в условия на икономическа криза, така и в условия на излишък, дискусията в обществото напредва, защото тази дискусия е свързана с дискусията за българския пенсионен модел, за начините, по които се финансира българската пенсионна система. Уважаеми господин Костов, Вие казахте, че част от идеите в този законопроект са възприети в бюджета, обаче във вашия законопроект казвате, че трябва да се намали осигурителната тежест Понеже се усмихвате, искам да Ви кажа и да Ви попитам кога сте откровени в Синята коалиция - когато казвате: ние сме за това да бъдат намалени разходите и в същия момент предлагате законопроект, с който с близо 1 млрд. лв. се увеличават разходите? Защо? Защото 1-процентен пункт намаление на осигурителните вноски означава 190 милиона дефицит в пенсионната система. Ако Вие можете да ми отговорите на този въпрос, елате на тази трибуна и го кажете. На следващо място, когато говорим за това, че Вашата теза за увеличение на вдовишките надбавки с 10% е приета, това не е вярно. Защо? Защото въпреки обещанията това не се случва от 1 януари, а се случва от 1 юли, не се случва с това, което казвате Вие, а се случва само с 5%. Знаете, че това също има своите фискални измерения - 10% увеличение означава 96 млн. лв. Отново предлагате увеличение на разходите, независимо от това, че вашият лидер Мартин Димитров непрекъснато говори във всички възможни дискусии, на всички форуми, че трябва да се намалят разходите. Кога сме откровени? Когато говорим, че трябва да намалим разходите или когато предлагаме предложение, с което увеличаваме разходите в българската държава? Този въпрос е изключително важен и той кореспондира с усещането за справедливост на българските граждани. На следващо място, прословутото намаление на необходимия осигурителен стаж за включване в осигурителната система на бременните, за да могат да получават обезщетение за бременност и раждане. Господин Костов, преди малко от тази трибуна беше казано, че за да получиш обезщетение за бременност, раждане и майчинство,

заплатата, която си получавал 12 месеца преди да настъпи осигурителното събитие, коректно е да има симетрия между необходимия стаж и времето, през което получаваш обезщетението. Затова е направена тази мярка, а не за каквото и да било друго. Нещо повече, България е единствената държава, в която срокът за получаване на обезщетение за майчинство в рамките на първата година е 90% от заплатата, която си получавал, а до края на втората година получаваш минималната работна заплата, тоест в рамките на 410 дни. При положение, че включиш обезщетението преди да излезеш в осигурителния риск майчинство, в България платеното майчинство, така наречено, е 410 дни. На следващо място, тези, които не отговарят на условието за 12 месеца осигурителен стаж, за да влязат в системата на общественото осигуряване, при положение, че нямат никакъв осигурителен стаж, по линия на социалното подпомагане, втората защитна мрежа в държавата, всички бременни получават еднократно обезщетение 45 дни преди раждане, получават обезщетение за самия акт на раждане и в рамките на една година получават минималната работна заплата. Така че да говорим за това, че българските майки, бременните не са осигурени е най-малкото некоректно. Затова нашата парламентарна група няма да подкрепи този законопроект.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Адемов! Аз слушах с изключителен интерес Вашето изказване и не мога да разбера Вие като представител на Министерския съвет ли се изказвате тук или като представител на опозицията? Оставете ги тези господа управляващи. Искам да попитам господин Мартин Димитров колко е невърнатото ДДС в момента на фирмите от държавата? Не са ли около 800 милиона, господин Мартин Димитров? Колко са неразплатените плащания към държавните фирми и към общините, господин Димитров? Не са ли над 1 милиард? Като добавите всички тези неразплатени неща към бюджетния дефицит, който към края на м. януари е около 700 милиона, Вие нали можете да сметнете две и две и че в момента дефицитът на държавния бюджет е вече над 2 милиарда. С това, което предлагате, слагате още 1 милиард върху този дефицит и те стават 3 милиарда. Тази простичка аритметика, като излизате тук и предлагате тези неща, не си ли правите труда да я направите? Три милиарда лева дефицит предлагате за българската държава в момента. И господин Адемов се опитва да ви убеди, че вие правите глупости. Недейте де ги убеждавате, господин Адемов, те са управляващи. Господин Иван Костов се изявява като съветник във висша инстанция на сегашното правителство. Оставете го, нека да съветва. Бойко Борисов го слуша, ама само от време на време и слава Богу. Надявам се, че и сега отново ще направи нормална корекция на това, което господин Костов предлага. Господин Адемов, не се изявявайте повече като представител на управляващите, оставете ги да си трошат главата, да правят каквото могат, като не искат да чуят. Благодаря. Адемов. ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Овчаров! Понеже влязохте малко по-късно в залата, вероятно Вие сте единственият, който не разбра, че се изказвам от името на опозицията. Аз разбирам, че Вашата реплика е по повод на всичко това, което прави господин Мартин Димитров в публичните си изяви, но репликирайте Мартин Димитров, а не мен. Що се отнася Що се отнася до това дали Движението за права и свободи и аз в частност като представител на Движението за права и свободи защитаваме правителството или не, ние винаги сме защитавали държавния интерес и когато той е накърнен, ние се изказваме по този начин. Благодаря. За изказване думата има народният представител Мартин Димитров. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Първо, искам да започна с това, че, за съжаление, моят колега Иван Костов похаби един учебник по публични финанси,

Тримцата – БСП, ДПС и НДСВ. Това е истината. Сега по същество. Този законопроект, който вие обсъждате - на Синята коалиция и СДС, свърши своята основна работа. Той беше внесен тогава, когато имаше спор дали да се намалява осигурителната тежест. За 2010 г. тя беше намалена с 2-процентни пункта и част от заслугите са и на този законопроект. Това беше неговата основна функция.

трябваше да си извлечете поуките и изводите от това, което стана предишните години. Спомням си, когато нашето предложение за плосък данък беше сложено първо тук - на тази маса, хора от БСП, единият беше господин Петър Димитров, в Канал 1 каза, че държавата ще фалира веднага и той е твърдо против. Една-две години по-късно казва, че е „за”. Така беше. Сега се видя, че тези мерки доведоха до по-голяма икономика. Той си го каза най-простичко. Трябва да мислим. Умната политика е - кои мерки правят „баницата” по-голяма. Тоест процентът на облагане може да е по-малък, да падне от 30 на 20 да речем, но когато самата икономика стане от 50 на 80 милиарда, господин Адемов, това, което отива реално за пенсиите, това, което реално се събира за данъци става по-голямо. Това е голямата политика, господин Адемов, това е основният икономически въпрос. Това е! ХАСАН АДЕМОВ

или да помислим за ново намаляване на осигурителната тежест? Това е ключовият въпрос и веднага ви казвам: загубата за бюджета при двупроцентно намаление на ДДС е огромна. Позитивите на икономиката - възможни, теоретични, но по-малки. Така че ако ще правим намаление на данъчно-осигурителната тежест,

връщаме се на вашия голям пропуск и голям грях - на ДПС, че изхарчихте излишъците. Това е вече минало, за съжаление, но хората ще помнят кой ги изхарчи. Така че, пак Ви казвам, мислете в следната посока.

няма да плащат осигуровки, за тях ще се прави социална политика. Коя е данъчно-осигурителната мярка да запазим работни места, господин Адемов? Ето, това е големият въпрос. Хубаво е ДПС и БСП да направят един общ семинар по тази тема. тема. Кой е най-силният данъчен инструмент за запазване на работни места? Това е осигурителната тежест. Аз съм съгласен да проведем този разговор с когото искате. Така че като гледаме ефектите за икономиката, нека да ги гледаме динамично и за цялата икономика.

Ако говорим за данъчно-осигурителна тежест, по-умно е да се намалят осигуровките, отколкото да се намалява ставката по ДДС, защото двупроцентното намаление на ставката по ДДС ще намали евентуално цените на някои стоки с по няколко стотинки. Тоест ефектът за икономиката ще бъде загубен, ще потече в пясъците. Няма да свърши работа. Колкото до пенсиите. Господин Адемов, големият въпрос за 41-то Народно събрание и за българското правителство е: как да направим след две години брутният вътрешен продукт да стигне

Това е най-важният въпрос в момента: как това да стане? Другият въпрос: как да бъде развит този Сребърен фонд, който вие не развихте? В момента, в условия на криза, единственият инструмент са концесиите. Трябва да се даде възможност при пазарни условия, при конкуренция да влязат повече пари в този Сребърен фонд. Той да бъде истински, да натрупа капитал и да може доходността от него да отива към пенсионната система. Това го направиха доста страни. Нямаме голям избор, трябва да го направим и ние. Бяха пропилени най-добрите години за тази работа, но сега - при по-тежки условия, приватизации и концесии. Приватизацията е много трудна много трудна в момента. Сега концесиите: трябва да се види с летищата какво може да бъде направено, при каква конкуренция, при какви цени и при какви условия, защото се вижда, че само с осигуровки не могат да се плащат пенсиите на пенсионерите в момента. Това не може да стане в момента.

Тогава, господин Адемов, ако сте мислили и слушали внимателно, трябваше да стигнете до извода: ако някой направи осигурителната вноска 60%, кой е луд да плаща?

за съжаление, господин Адемов, не плащат осигуровки, крият част от осигуровките? Намалението има и този ефект, че ако продължи една политика на намаляване на осигуровките, все повече хора ще продължат да увеличават светлата част на своя бизнес. Това е другият много голям въпрос, който обсъждаме от 40-то Народно събрание и аз десетки пъти съм ви говорил по този въпрос. въпрос. Когато една компания започне да плаща осигурителни вноски, тя започва да плаща и ДДС, започва да плаща и корпоративен данък - това има изключително силен положителен ефект и за бюджета, и за цялата икономика. Искам да завърша със следното. Вашето вайкане по-скоро трябва да бъде насочено към това, което направиха предишните две правителства – изпуснаха златните години да решат тези проблеми. Сега, при много по-тежки условия, трябва да се мисли как да се измъкнем от тази ситуация. (Реплика от КБ.) Благодаря! И специална благодарност на господин Овчаров, на който пак казвам - до два писмени въпроса на седмица сме готови да отговаряме. Успешно приемане на законопроекта!

Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, ние винаги с интерес и с повишено настроение слушаме Вашите лекции по макроикономика, само че този път сбъркахте адресата. Тези съвети, които дадохте толкова щедро, трябва да отправите не към нас, защото в момента не управляват ДПС и БСП, а управлявате вие с ГЕРБ, тоест ГЕРБ управлява с вашата подкрепа. И не на нас се дават идеи отблизо и далеч да се намалява ДДС плавно или шоково, а на управляващите. На вас се дават тези идеи и вие трябва да се разберете помежду си кое да се намали – ДДС или осигуровките. Това, първо. Второ, вчера имаше едно пространно интервю на вашия министър, бившия министър на труда от управлението на ОДС - Иван Нейков.

продължава - за всеки проблем или липса на проблем в държавата разковничето или златният ключ към бараката, както казахте Вие, да бъде само и единствено намаляването на осигуровките. Стигна се до това, въпреки въпреки че сега непрекъснато намаляваме осигуровките, от една страна, осигурителната система вече се е продънила и се е превърнала изцяло в система, която не се издържа от осигурителния принос на гражданите, а от бюджета.

през цялото време на изказването си вместо да се занимавате със законопроекта - вероятно сте го забравили, той беше внесен отдавна, се занимавахте единствено и само с това какво аз съм говорил през годините. Но аз не се притеснявам от това, което съм говорил, и нямам никакви основания да го правя. основания да го правя. Защото Вие знаете, че през годините, в които сме били в управлението, аз съм си позволявал да имам и различни позиции, за разлика от Вас. Искам да кажа обаче нещо конкретно, като реплика,

Второ, управлявате в продължение на шест месеца. В Сребърния фонд в момента има 1 млрд. и 700 млн. Къде е вашата актуализация или промяна в промяна в Закона за управление на Сребърния фонд, с която да дадете възможност да увеличите възможностите за инвестиции? Защото, ако няма инвестиционни възможности, парите в Сребърния фонд няма как да се увеличават. Начина, по който ние го приехме, вие знаете, е консервативен – ние го оспорвахме и тогава. Така че сега той не дава възможност да се трупат средства в него, за да може след това да се изразходват. А Сребърният фонд по дефиниция е демографски фонд. Не може парите от Сребърния фонд да се използват днес. Те се използват някъде във времето, след 20 години, господин Димитров! На следващо място. Към министъра на труда и социалната политика има Консултативен съвет от експерти – 5 работни групи, 50 човека работят по проблемите на пенсионната реформа. Знаете ли кой е основният извод на тези експерти, на които вие разчитате? Основният извод е: „Не пипайте осигурителните вноски!”.

и тези пари трябваше да влязат именно в този Сребърен фонд, вие сега идвате тук и ни давате акъл за Сребърния фонд! По-скоро ни кажете какъв ще бъде отсега нататък вашият принос за Сребърния фонд? С какво ще допринесете вие? Второ, имам чувството, че вече бъркате или не би трябвало да не познавате икономическата ситуация, особено за нашето правителство, което намали осигуровките с 11,4 пункта, особено в началото на 2009 г., когато като антикризисна мярка се намалиха с 2,4 пункта, особено когато като антикризисна мярка държавата влезе като трети осигурител по схемата 8:10:12. И вие сега идвате и казвате, че, виждате ли, ще ползваме абсолютно същата мярка - с 5%, във време на криза обаче, защото това ще изсветли икономиката. Господин Димитров, аз също съм „за”, но, разберете, понякога човек се учи от грешките си. Въпреки тези 11,4 пункта осигуровките не изсветляха толкова. Тази мярка в момента още повече не е актуална – тепърва започваме дебатите и в тази зала ще има политически дебати относно бъдещето на пенсионната система. Вие виждате, че 60% от бюджета на държавното обществено осигуряване се финансира от бюджета, тоест финансира се от данъци. Добре, вие какво искате - намалявайки с още 1 млрд., няма друг начин освен да вдигнем корпоративния данък или данъка върху доходите на физическите лица, който ние намалихме на 10%? Просто нещата не се връзват. По-добре, и аз щях да уважа, ако бяхте оттеглили вашето предложение, да започнем дебата по пенсионната система и тогава вече да дискутираме какви ще са мерките, или по-скоро да видим

Днес трябва да започнем с конкретиката и това, което трябва да бъде най-важно в антикризисната програма, която трябва да имаме за 2010 г. Това, разбира се, го казвам към цялото Народното събрание, а не само към уважаемите колеги от БСП и ДПС, които взеха думата. На първо място, един от най-големите проблеми, който остави предишното правителство, е, че не ограничи разходната част на бюджета. Имаше страшно много неефективни разходи и те целенасочено ги оставиха. Ето това, господин Стойнев, е наследен много тежък проблем и той трябва да бъде решен. Затова сме поискали от министъра на финансите анализ на ефективността на тези разходи. Това, и трябва да си го признаете, е един от най-тежките проблеми, които вие оставихте. Това трябва да бъде решавано сега. На следващо място. В условия на криза

Трябва да разсъждаваме алтернативно. И следващото много важно нещо. Ако 3-4 години е имало една плаха политика на намаление на данъците

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Знам, че да се спори с телевизор е доста безсмислено упражнение. Да се опитвам да аргументирам тук отговори на приказките на господин Мартин Димитров е доста безсмислено, защото той, все едно, няма да разбере за какво говоря. Искам да кажа тези неща за останалите колеги в залата, защото безкрайното повтаряне на едни и същи неверни тези може да остави у тях впечатлението, че те са верни. искам да напомня, също така и на Вас, господин Мартин Димитров, че няма нито една година от управлението на предишното правителство, в която разходите да са превишили 40% от брутния вътрешен продукт на страната. Нито една година! и осма година завърши с 38%. Искам да Ви попитам: колко са разходите на сегашното правителство? Второто нещо, което ми се иска да кажа и то много ясно, дано го разберете, господин Мартин Димитров, е, че през миналата година има спад на брутния вътрешен продукт и няма никаква възможност, освен ако не се роди в някой болен мозък, брутният вътрешен продукт на страната след две години да стане 90 милиарда. Никаква Що се отнася до простичкия въпрос, че ние ще питаме, а вие ще отговаряте, няма смисъл да ви питаме, защото вие не можете да отговаряте. Не можете, защото не знаете отговорите. Вчера Ви питах: „Колко е невърнатото ДДС на фирмите”.

Сега, когато Ви питам колко са неразплатените задължения, Вие пак не ми казвате, а те са над 1 милиард лв. И когато Ви казвам колко е дефицитът в края на м. януари, Вие пак не ми казвате. Министърът каза: 700 млн. лв. са. Господин Димитров, вижте, можете да продължите да се занимавате с този елементарен популизъм. Има обаче една елементарна разлика между това, което правеше правителството по време на предишното управление, и ситуацията сега. Тази разлика е следната. Предишните четири години ние намалявахме данъците, намалявахме корпоративния данък и в резултат увеличихме приходите в бюджета от този данък три пъти. Намалихме данъка за облагане доходите на физическите лица и увеличихме приходите повече от два пъти. Намалихме социалноосигурителната тежест на 12% и увеличихме събираемостта на осигуровките. Сега се получава обратното и това се опитвам да Ви обясня. Намаляването на данъците води до намаляването на приходите в бюджета. Ако не сте го разбрали, проверете, това е факт! В момента бюджетът на държавата е минимум на 2 млрд. лв. дефицит, което означава повече от 3%, дефицитът в осигурителната система е над 4 млрд. лв. Можете ли да обясните с какво и по какъв начин ще запълните тези огромни дупки?! дупки?! Говоря това не на Вас, защото Вие, все едно, няма да ме разберете. Говоря на останалите колеги, защото ми се струва, че те са важни за управлението на държавата.

хора. Господин Димитров, демагогията е хубаво нещо, но все пак понякога трябва да се борави с елементарни факти и елементарна икономическа логика. Това, което предлагате, е абсолютно лишено от смисъл в момента. То няма никаква стимулираща бизнес роля, а има само роля на задълбочаване на кризата в държавните финанси. Що се отнася до книжката, която господин Иван Костов ми подари преди две години, той очевидно има навика да подарява книги, които не е чел, за да не му пълнят библиотеката и да събират праха в нея.

Ленин. Мога да му я върна, но даже не виждам смисъл да правя това. Все едно, няма да му бъде от полза. Благодаря за вниманието. Господин Овчаров, как човек да изпусне такъв прекрасен момент да Ви направи хубава реплика?!

ДПС извън това да харчите много пари, което знаете, нищо конкретно не предложихте. Кажете Вие какво предлагате? Аз казах четири неща, но конкретно.

Тогава заповядайте на тази трибуна и ако може, простичко, да разберем: да или не, за да е ясно. Господин Станишев два пъти взема думата, казва, че няма антикризисни мерки и ние – цялата Синя коалиция, слушаме внимателно какво ще каже. Накрая каза само едно нещо, че трябва да има дефицит в бюджета – това му е изводът. Това ли ви е решението?! Веднага искам да ви напомня, друг ваш съпартиец, голям икономист, от най-известните – Жан Виденов,

Уважаеми господин Овчаров, бих искал да ме извините, че под формата на реплика ще цитирам малка част от Вашето изказване, в което казахте, че по време на мандата на тройната коалиция е намалена осигурителната тежест с около 11%, ако не се лъжа. И това е довело до повишаване събираемостта на осигурителните вноски. (Шум и С това Ваше твърдение Вие опровергахте защитаваната от господин Адемов и госпожа Масларова теза. Нека колегите вникнат в това! Благодаря Трета реплика? Няма. Право на отговор. Заповядайте, господин Овчаров. Уважаеми господин Костов, Вие всъщност сте чул само първата част от това, което казах. Не, Костов е зад Вас. Доктор Костов, господин Димитров. Не сте само Вие в тази зала. За Ваше съжаление, има и други хора. Уважаеми господин Костов, чули сте само едната част от това, което говорих. Говорих, че времето и икономическата ситуация, която имахме преди четири години, намаляването на данъчните ставки по данък, облагане доходите на физическите лица, корпоративното подоходно облагане, а също така и на осигурителната тежест, водеше до увеличаване на приходите. В сегашната ситуация намаляването на данъците води до намаляване на приходите. И много ми се ще да осъзнаете тази дребна разлика, защото тя е вече факт. що се отнася, господин Димитров, коя работа – оная работа ли, тая работа ли, аз така и не можах да разбера Вие коя работа вършите в момента, като какъв се изявявате – като управляващ, или като опозиция. Ако сте управляващ, Вие трябва да отговаряте на въпроси, а не да ги задавате на мен. Ние вече не сме управляващи. Това не сте ли го разбрал? Какво искате да Ви обясня? Ако искате нещо да Ви обяснявам, елате, ще седнем навън и ще Ви обяснявам колкото искате. Но дайте да не губим времето на колегите тук и на цялата държава. Благодаря на господин Овчаров. Има ли други народни представители, които желаят да участват в разискванията? Има ли желаещи? Няма. При това положение дебатите са закрити. Моля да проведем първото гласуване с новата система.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-30, с вносители народните представители Мартин Димитров, Цветан Костов и Ваньо Шарков.

Смятам, че можем да се поздравим с първите две успешно проведени гласувания с новата система.

Комисията по земеделието и горите

902-01-59, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2010 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 20 януари 2010 г., на което обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, внесен от Министерския съвет. В работата на комисията взеха участие господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, доцент Васил Николов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Райчо Данаилов – кмет на община Баните, област Смолян, Георги Иванов – кмет на община Чепеларе, и представители на следните животновъдни организации: д-р Светла Чамова – изпълнителен директор на Асоциацията на месопроизводителите в България, Пенка Христова – председател на Съюза на животновъдите, Петър Чапкънов – председател на Асоциацията на българското кафяво говедо,

председател и заместник-председател на Международната асоциация “Каракачанско куче”, Михаил Тачев – председател на Националната млечна асоциация, Дойчо Димов – Сдружение за развъждане на маришките овце – Пловдив, Георги Кръстев – Съюз на овцевъдите и козевъдите – Велико Търново, и Михаил Тачев – животновъд от Нова Загора. По законопроекта са представени писмени становища от Националната асоциация по коневъдство, Националната асоциация на млекопреработвателите в България и Сдружението за отглеждане и развъждане на маришките овце. Заместник-министър Димитров представи законопроекта. Той изтъкна, че законопроектът е подготвен, за да отговори на променените обществено-икономически отношения, членството на България в Европейския съюз, а така също и с направените предложения от неправителствените организации, работещи в областта на животновъдството. Предлаганите промени основно се състоят в следното: организиране и управление на развъдната дейност; - отпадат от закона текстовете за създаването и функционирането на продуктовите бордове; - в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се създава регламент за окачествяването, класификацията и предлагането на пазара на месо и яйца. С приемането на законопроекта се очаква да се осигури по-добра пазарна и институционална правна среда в сектора животновъдство. В дискусията взеха участие народните представители Димчо Михалевски, Николай Мелемов, Спас Панчев и Пенко Атанасов. Народният представител Димчо Михалевски изрази загриженост за тези собственици на животновъдни обекти, в които се отглеждат животни за добив на суровини за лична консумация. Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 4 те нямат право да търгуват с произведените в обекта суровини. Народният представител Николай Мелемов се солидаризира с мнението, че малките животновъдни обекти, в които се отглеждат по 1-2 крави и малко дребен рогат добитък не бива да остават без подкрепа от държавата и предложи в чл. 13 да се създаде 13 да се създаде нова ал. 11, в която да се създаде правно основание за издаване на наредба от министъра на земеделието и храните. В наредбата да бъдат развити и детайлизирани особеностите, при които ще се подпомагат малките производители, които

съдбата на продуктовите бордове и добрите практики при животновъдството, които също отпадат като текстове от действащия закон. Заместник-министър Димитров изрази съгласие между двете между двете четения на законопроекта да се създадат текстове, които да дадат възможност за създаване на регламент за продукцията, която се получава от малките животновъдни обекти. Той разясни, че в министерството е подготвен законопроект за браншовите организации в земеделието, в който материята за продуктовите бордове и всички неправителствени организации в земеделието намират решение. Изрази съгласие, че следва да се създаде текст в Преходните разпоредби с оглед недопускане на правен вакуум относно дейността не само на продуктовите бордове, а и на развъдните асоциации и браншовите организации и съюзи. Доцент Васил Николов изясни, че има пропуск относно националната генетична банка и че чл. 3б, който регламентира функциите на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, следва да се допълни в тази насока. След направените разисквания от народните представители бяха изслушани становищата на всички представители от неправителствения сектор, както и кметовете на общините Чепеларе и Баните. От проведеното изслушване се откроиха следните основни моменти. Представителите на малките животновъдни обекти считат, че трябва да бъдат подпомагани, независимо че произвеждат малки количества животинска продукция. Те изтъкнаха, че за тях това е въпрос на поминък и оцеляване. Представителите на големите животновъдни обекти подкрепят законопроекта, така както е внесен от Министерския съвет, и считат, че в България трябва да се подпомага съвременното производство, а не да се подпомагат семейните бюджети. Част от представителите на неправителствените организации, които се занимават със селекционна дейност, изразиха несъгласие относно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, с който се обявяват за държавна собственост местните породи селскостопански животни, както и тези, които са създадени в страната. Заместник-председателят на Комисията по земеделието и горите господин Емил Димитров подкрепи законопроекта с мотив, че тези породи са създадени в резултат на дългогодишна селекция на множество земеделски производители и научни работници в държавните институти. След станалите разисквания Комисията по земеделието и горите направи следните констатации и препоръки:

„Чл. 47а. Условията и редът за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се определят с наредба на Министерския съвет.”

2. Законопроектът в цялост следва да бъде съобразен с правната техника “с един параграф да се правят всички необходими корекции в съответния законов текст”. След станалите разисквания и като взе

Благодаря на господин Тасим. Процедура – заповядайте. Уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение за допускане в залата на доц. Васил Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по репродукция и селекция в животновъдството, и госпожа Дияна Михайлова.

Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае господин Владимир Тошев. Заповядайте.

внесен от Министерския съвет на 15.12.2009 г. на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове На заседанието, проведено на 13 януари 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие: Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, и Васил Николов изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. І. Законът за изменение и допълнение на Закона за животновъдството е приет от Народното събрание през 2000 г.

закон. ІІ. С цел транспониране на текстове от Директива 2008/73/ЕО на Съвета в проекта за изменение и допълнение на Закона за животновъдството се въвежда задължение за Министерство на земеделието и храните да изпраща копие от регистъра за издадените разрешения за извършване на дейност по селекция и репродукция до Европейската комисия, до официалните органи на държавите – членки на Европейския съюз, и до организациите, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните (§ 34 от законопроекта, с който се изменя чл. 31 от закона). С предложената промяна на чл. 31 от закона се транспонират във вътрешното законодателство чл. 2 от Директива

С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 13 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството, №

следва да имаме време да осъзнаем директивите и тяхното съдържание, поради което с разискванията по този законопроект ще продължим следващата седмица. Обявявам 30 мин. почивка. В 11,00 ч. продължаваме с Парламентарен контрол.